Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa radom 20. sjednice, sa točkom dnevnog reda koja je najavljena za jutros, a to je – - Izvješće umirovljeničkog fonda za 2009. godinu Podnositelj Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. na temelju članka 35. Zakona o umirovljeničkom fondu. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za rad i socijalno partnerstvo, i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Hrvoje Dolenec, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Par samo riječi o izvješću umirovljeničkog fonda. Odavno je već pripremljeno i poslano u proceduru, evo došlo je sad na red. Htio bih samo reći, što se tiče ovog projekta da s obzirom da je to već dobro uhodani mehanizam koji se vrti od 2006. godine po Zakonu o umirovljeničkom fondu od 2005. godine i isplate obeštećenja umirovljenicima idu redovito bez zastoja u skladu sa planovima, nije bilo nikakvih posebnih aktivnosti koje bi trebalo posebno diskutirati. Najintenzivnije aktivnosti odvijaju se u trenutku isplate, odnosno u periodu kad se isplaćuje rate rate obeštećenja. Tako smo imali u 2009. relativno mirnu godinu u kojoj je se mirno poslovalo sa umirovljeničkim fondom. HPB invest, kao društvo za upravljanje umirovljeničkim fondom je nastavio sa aktivnostima profesionalnog upravljanja imovinom,

Za sve isplate sredstava umirovljeničkog fonda sredstva do 2009. sredstva su bila osigurana u nekoliko navrata, i 2009. smo samo prije same isplate unijeli dodatnih 115 tisuća dionica Hrvatskih telekomunikacija u iznosu od 31,1 milijun kuna u umirovljenički fond, da osiguramo potpunu isplatu tada treće rate obeštećenja modela B osnovnog registra umirovljeničkog fonda, i druge rate modela B registra obiteljskih najviših mirovina u iznosu, zajedničkom iznosu od 833,5 milijuna kuna, što uključuje i prinose koji su ostvareni upravljanjem imovinom. korisnici su dobili još i prinose ostvarene na tu imovinu. Bitno je reći da je taj proces obavljen u prosincu u opet na zadovoljavajući način, na zadovoljstvo svih korisnika, bez zastoja, takve aktivnosti nastavljamo i dalje svake godine do 2013. godine kada se isplaćuje zadnja rata obeštećenja po ovom modelu B registra korisnika obiteljskih najviših mirovina u iznosu otprilike od 122 milijuna kuna, zajedno sa prinosom. Fond je istovremeno i dalje rješavao tužbe članova protiv Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kojih je naravno sve manje i sve manje su dakle, ne dolaze nove, rješavaju se sve koje su dignute u trenutku osnivanja fonda. Istovremeno rješavani su i dalje prigovori članova fonda na pravo i na iznos visine obeštećenja, i naravno vođena je evidencija o tome o isplati mirovina, odnosno o nasljednicima tih rata obeštećenja, odnosno prava na mirovine. Ono što je bitno reći da je evo u prosincu prošle godine otprilike isti broj koji će se i ove godine dobiti ta sredstva iz obeštećenja, dakle u prosincu prošle godine 124 tisuće 535 korisnika

677 korisnika obiteljskih i najviših mirovina koji su dobili također svoju …/Ne razumije se./…, ali sad tada drugu ratu obeštećenja. Toliko od mene u ovom izvješću, ovdje sam da odgovorim na sva pitanja i vaše komentare. Hvala lijepo.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 Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici središnjeg ureda, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 62. sjednici održanoj 29. rujna 2010. godine izvješće o poslovanju umirovljeničkog fonda za 2009. godinu, i to kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije istaknuo je da je temeljem članka 19. Zakona o umirovljeničkom fondu HPB invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima u skladu s ugovorom o upravljanju imovinom umirovljeničkog fonda obavljao poslove upravljanja umirovljeničkim fondom. HPB invest d.o.o. je profesionalno i učinkovito organizirao i omogućio provedbu projekta umirovljeničkog fonda. Posebice treba istaknuti sigurnu, konzervativnu politiku vođenja umirovljeničkog fonda, kao što smo čuli i u uvodnom izlaganju. istaknuto je da su izvršene isplate svih rata obeštećenja po otkupu udjela modela A i osnovnog registra i registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina, tri rate obeštećenja o otkupu dijela modela B, te dvije rate obeštećenja modela B korisnicima obiteljskih i najviših mirovina. Istaknuto je da je 16.12.2009. godine isplaćena treća rata modela B osnovnog registra i druga rata modela B registra obiteljskih i najviših mirovina u ukupnom iznosu nešto više od 830 milijuna kuna. Cijena udjela u umirovljeničkom fondu po svim portfeljima od unosa imovine neprekidno raste. Usprkos svjetskoj financijskoj i gospodarskoj krizi koja je zadesila i Hrvatsku, HPB invest kontinuirano ostvaruje prinose članovima fonda, tako da od početka rada fonda ostvario dobit od 13 milijuna kuna, od ulaganja u vlasničke i vrijednosne papire. Odbor za financije i državni proračun odlučio je većinom glasova, 8 glasova za i 1 glas suzdržan predložiti Hrvatskom saboru da se prihvati Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda za 2009. godinu. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče, predstavnici fonda, kolege zastupnici. Pa u skladu sa Zakonom o umirovljeničkom fondu određena je Hrvatska poštanska banka invest d.o.o. da obavlja poslove i upravlja Umirovljeničkim fondom. Zakonom o Umirovljeničkom fondu uređen je način obeštećenja korisnika mirovina koje je nastupilo zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1. rujna 1993. godine do 31. prosinca '98. godine. Zakonom o provođenju odluke Ustavnog suda RH od 12. svibnja '98. godine uređuje se obeštećenje umirovljenika i provođenje odluke Ustavnog suda. Radi obeštećenja korisnika mirovina Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdio je razliku između starosne, prijevremene starosne, invalidske, obiteljske mirovine koja pripada korisnicima mirovina od 1. rujna, kao što sam rekao, '93. do prosinca '98. godine i isplaćenih mirovinskih primanja prema uredbama Vlade. Prema izračunu svote obeštećenja u listopadu 2005. godine kada su u obradu ušli podaci za 674 tisuće 668 umirovljenika pravo na obeštećenje imalo je 424 tisuće 744 korisnika mirovine, a njih 249 tisuća 924 nije imalo pravo na obeštećenje. Najveći broj korisnika koji su ostvarili pravo na obeštećenje bili su oni koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca '93. godine, a njih je oko 370 sa prosječnom svotom obeštećenja od 28 tisuća kuna. Prema napravljenom registru članovi fonda odlučivali su o izboru modela obeštećenja. Birajući između polovične isplate svote obeštećenja u roku od 2 godine ili taj poznati "model A" ili isplate cjelokupnog iznosa obeštećenja u roku od 8 godina s dvije godine počeka, to je taj "model B". Tako se za "model A" odlučilo cca 72% članova fonda, a za "model B" cca 28% članova fonda. ima definiran način isplate s Hrvatskom poštom d.d. i ta sredstva isplaćuju promptno po donošenju poštanskih uplatnica u uredu pošte. No, postoji problem za jedan dio članova fonda koji se nisu opredijelili za mjesto i način isplate, a što bi trebali što hitnije učiniti. Na dan 31. prosinca 2009. godine podatke nije prijavilo 11 tisuća 435 članova fonda za isplatu četvrte rate po modelu A te 8 tisuća 385 članova fonda za isplatu treće rate po modelu B. zaključno s 31. prosincem 2009. godine HPB Invest d.o.o. prijavljeno je 309 tisuća i način isplate po "modelu A" i 116 tisuća 150 mjesta za isplatu po "modelu B". U suradnji s Upravnim odborom fonda i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje te uz pomoć ostalih institucija izvršene su isplate svih rata obeštećenja po otkupu udjela "modela A" i osnovnog registra, registra korisnika obiteljski i najviših mirovina, tri rate obeštećenja po otkupu udjela "modela B" te dvije rate obeštećenja "modela B" korisnicima obiteljskih i najviših mirovina. Treća rata "modela B" osnovnog registra i druga rata "modela B" registra obiteljskih i najviših mirovina iznosila je 833 944,75 kuna. Za isplatu četvrte rate obeštećenja po "modelu B" osnovnog registra i treće rate obeštećenja po "modelu B" registra obiteljskih i najviših mirovina u zadnjem tromjesečju 2010. godine potrebna sredstva koja osnivač fonda Vlada Republike Hrvatske treba unijeti u fond iznose cca 830 milijuna kuna. Točan iznos se ne zna jer se cijena udjela mijenja faktički svakodnevno. Cijena udjela u Umirovljeničkom fondu po svim portfeljima od unosa imovine neprekidno raste te usprkos financijskoj i gospodarskoj krizi HPB invest d.o.o. kontinuirano ostvaruje prinose članovima fonda. Premda je manji dio imovine fonda uložen u vlasničke vrijednosne papire HPB invest je otpočetka rada za članove fonda ostvarila dobit od ulaganja u vlasničke vrijednosne papire u iznosu od 13 milijardi, 5 milijuna itd., 832 tisuće kuna. Klub HDZ-a je podržao Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda za 2009. godinu. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Pred nama je jedno Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda za 2009. godinu, jedno vrlo profesionalno izrađeno izvješće sa puno podataka i kažem tko želi čitati i analizirati ove podatke može dobiti jednu dobru sliku o ovom velikom projektu. No, i ovo je prilika da ne prođemo samo suhoparno preko ovog izvješća nego da malo i proširimo i da se podsjetimo i među nama to raspravimo, ali i našim cijenjenim gledateljima i slušateljima kažemo nešto malo više podataka. Ustvari zašto zašto Umirovljenički fond? Zar to nije moglo, kako neki danas govore dug, nije mogla država namiriti? Međutim, uvijek se otišlo od odluke Ustavnog suda. A odluka Ustavnog suda je dosudila naknadu štete onim umirovljenicima kojima je mirovina smanjena u periodu od 1993. do 1998. godine i to na način da su u zakonu imali jedno pravo, a da se mirovina smanjivala uredbama uredbama Vlade. Što je proglašeno protuzakonitim i dakle Ustavni sud je dosudio naknadu štete. DA je dosudio dug vjerojatno ni dva državna proračuna ne bi bila dovoljna da se to namiri jer dug podrazumijeva i glavnicu i kamate ali Ustavni sud je išao od pozicije da mirovinski sustav kao takav ne poznaje riječ dug. dug. Mirovinski sustav poznaje riječ nedospjele, odnosno dospjele ali neizvršene isplate mirovina ali ne i riječ dug. Dakle, došli smo do obeštećenja ili naknade štete i to se nikako nije moglo učiniti na način da se to isplaćuje iz mirovinskog fonda ili iz državnog proračuna i našao se izlaz u investicijskom fondu. Umirovljenički fond je po svojoj formi investicijski fond, ne takvog tipa da je prepun dionica i udjela i da Hvala vam vrijednosti, to je osnovni zadatak tog fonda, a zašto investicijski fond, mogao je biti bilo koji drugi fond, zato što po zakonu isplate iz investicijskog fonda ne podliježu oporezivanju, a ukoliko bi bilo isplate iz nekih drugih institucija onda se tu radi o izvansudskoj nagodbi države i umirovljenika dakle korisnika obeštećenja, u tom slučaju obzirom da nema pravomoćnog sudskog rješenja tada bi porezni sustav djelovao i bilo bi to oporezivo, zato je to investicijski fond radi zaštite vrijednosti i neoporezive isplate umirovljenicima. Prema tome, vrijedi to još jednom ponoviti jer postoji puno puno ljudi koji kažu pa mogla je to država iz proračuna riješiti, e pa nije mogla, nije mogla, ako poštuje svoje pozitivne zakonske propise koje je ovaj Visoki dom donio. Ovo što karakterizira ovaj umirovljenički fond je potpuna transparentnost i čistoća poslovanja i ako vi pogledate ova sva izvješća uvjeriti ćete se u takvo nešto a dobiti ćete masu masu podataka ako hoćete i o industrijskoj razvijenosti države, odnosno koji je dio Hrvatske Hrvatske imao više industrijske proizvodnje, koji je imao više radničkih mirovina, tu su i obeštećenja veća pa će tako vjerojatno, takva jedna procjena da sjeverozapadna Hrvatska zajedno sa gradom Zagrebom praktički nosi 60% od ukupnog obeštećenja. Što znači da je tu bilo više godina staža i ovo dokazuje da staž ima svoju vrijednost u mirovinskom sustavu pa i posljedično u obeštećenju onih kojima je dio novca uzet u periodu od 93. do 98. godine. Osim te čistoće poslovanja i potpune transparentnosti, treba reći da Fond ako je ulagao, ulagao je konzervativnim metodama, da je Fond kao takav pa makar ih netko želio optužiti ali je to nemoguće vrlo malim dijelom prodavao dionice da bi osigurao novac za otkup udjela, većinom je država prodala, sjetimo se INA-e i Plive prodala veliki paket dionica i uplatila novac u umirovljenički fond, tako da da s te strane je pozicija poslovanja umirovljeničkog fonda i društva za upravljanje HPB Investa u potpunosti čista. Ono što isto treba podcrtati radi se o jednom iznimno velikom projektu koji je vrlo često zaboravljamo jer to ide nekim svojim tijekom, radi se o tome da je gotovo gotovo 730 tisuća umirovljenika obrađeno u projektu obeštećenja a da je njih 469 tisuća ostvarilo pravo na obeštećenje. Naravno i oni koji nisu ostvarili pravo na obeštećenje, jedna kolektivna metoda koja je bila na snazi od 1998. do 2004. godine a to je kolektivna isplata svima 100 kuna i 6% na račun 2004. godine je ugrađena u mirovinu, tako da i oni koji nisu dobili obračunatu svotu obeštećenja nisu u minusu jer im je tih 100 kuna i 6% ugrađeno u mirovinsku osnovicu. u mirovinsku osnovicu. Tako veliki projekat naravno ima svoje poteškoće, imao je svojih porođajnih muka, on je dugo nastajao ali odradio je sve one obveze koje se pred njega stavilo. Ovo nije, ponavljam običan investicijski fond, ovaj Fond preko svog društva za upravljanje umirovljeničkim fondom, HPB Investa, morao je odraditi iznimno tešku i obimnu komunikaciju sa građanima korisnicima obeštećenja, ne samo umirovljenicima, umirovljenicima i njihovim nasljednicima jer ovo pravo na obeštećenje ne prestaje smrću nego se prenosi na prvi nasljedni red. Ono što treba reći, što je objektivno problem nije problem u financijskom obliku, jer negdje je nemoguće u ovom trenutku oko 140 oko 140 skoro 150 milijuna kuna isplatiti, to je problem, jer ne postoje adrese, korisnici obeštećenja nisu dostavili svoje adrese ili račune ili način na koji ih se treba obeštetiti međutim, to je negdje na razini 1,5% od ukupne mase novaca koje treba isplatiti, dok se u odnosu na broj članova Fonda radi negdje oko 22 tisuće problematičnih gdje ne postoji ili banka, ili način isplate ili ne postoji adresa. Na njih trebamo i odavde sa ovog mjesta apelirati da ukoliko su zaboravili pogledaju i ta nasljedstva i sve te papire i neka još jednom provjere da li su dostavili sve podatke. Ono što je vrijedno reći ovdje u tih 22 tisuće korisnika, kojima nije moguća isplata postoji 7 tisuće, točnije 6932 osobe gdje isplata nije moguća jer se nikada nisu javili u HPB Invest, istraživali smo to dugo zbog čega se nisu javili i došli smo do podataka da postoje obeštećenje vrlo smiješnih u iznosima. Npr. iznos obeštećenja izračunat je 0,50 kn ili 25 kn ili 70 kn i s obzirom da je tehnologija za sve ista, kada nekome ponudite da li hoće 50 lipa prihvatiti u 4 rate ili u 6 rata naravno da vam se neće ni javiti. I jednostavno tih 7 tisuća korisnika obeštećenja koji prosječno potražuju negdje oko tisuću i par stotina kuna, vrlo teško ih je motivirati da se odluče na bilo što jer se radi zaista o zanemarivim iznosima. Tako da znate da se išlo u analizu, a da se za ove druge koji su se javili, koji su djelomično dostavili dokumentaciju, u više navrata komuniciralo sa svim korisnicima fonda odnosno nasljednicima i pokušava se učiniti sve da do isplate dođe. Naravno postoji jedan dio tzv. ošasne imovine, dakle to je imovina koja pripada RH. Radi se o osobama koje su umrle, a nemaju nasljednika prvog nasljednog reda. Taj novac se ne izvlači iz Umirovljeničkog fonda, taj novac se prvenstveno koristi i za one koji će u prigovoru još uvijek to traje, koji će u prigovoru dokazati da im je pogrešno izračunata svota obeštećenja. u kontinuitetu je taj registar Umirovljeničkog fonda i osnovni i dopunski registar otvoren i broj korisnika se mijenja i po poziciji što je netko umro a njegove udjele su naslijedili nasljednici kao i po poziciji da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje rješava pritužbe kao što ima jedan dio ljudi koji tužbama na sudu nastoje ustanoviti svoje pravo. I stoga je taj registar uvijek otvoren, nije fiksan, ali kažem to ste mogli pogledati kako se to mijenja u ovim tablicama, gdje je to i po godinama ali po mjesecima ako se ne varam kako se taj broj mijenja. porođajnim mukama i funkcioniranju. Bio sam član Upravnog odbora umirovljeničko fonda do konca prošle godine i više od svega, dakle ne ljutim se na premijerku što je umirovljeničke predstavnike zamijenila ajmo reći sa isluženim kadrovima odnosno umirovljenim HDZ-ovcima, ja se na to ne ljutim to je njezino pravo. I više od svega u ovoj priči mini znači pohvala koju sam dobio od upravljačkih struktura Umirovljeničkog fonda, pohvala i zahvala na doprinosu koji su predstavnici umirovljenika imenom Dorotea Mujić, Rudolf Čurčić, gospodin Stjepan Krajačić i Marijan Živković dali radu ovog radu ovog fonda i transparentnosti i ukupne jasnoće rada ovog fonda. I ja im se ovdje ispred svih još jednom zahvaljujem, jer kada je dobro učinjen posao puno njih ga mogu nastaviti raditi do kraja. Unatoč blagoj ljutnji da ti ljudi, kažem opet ja nisam u toj priči, nisam bitan, da ti ljudi nisu trebali biti zamijenjeni neovisno što je HSU-a napustila vladajuću koaliciju, unatoč svemu toj blagoj ljutnji,

Hvala. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predstavnici predlagatelja, zastupnice i zastupnici. HPB Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima povjereno je obavljanje poslova upravljanja Umirovljeničkim fondom sukladno zakonu. O svom radu HPV Invest d.o.o. dostavio je izvještaj o provedbi projekta Umirovljeničkog fonda u 2009. godini. U dostavljano izvješću dan je detaljan pregled o nasljednicima članovima Umirovljeničkog fonda, članovima fonda koji nemaju nasljednike prvog nasljednog reda, tužbama članova fonda protiv HZMO-a, prigovorima HZMO-a, prigovorima članova fonda na pravo i na iznos visine obeštećenja, isplatama po otkupu udjela te stanju imovine fonda. HPB Invest d.o.o. je inicijalno članovima fonda je poslao obavijest o članstvu i visini svote obeštećenja i izjave o načinu stjecanja i raspolaganja udjelima u U skladu sa zakonom i izjavama članova fonda HPB Invest d.o.o. je obračunao i dodijelio kamate članovima fonda u ukupnoj visini od 2 milijarde 300 milijuna kuna na način da je iznos kamate podijelio sa iznosom obeštećenja, te tako dobiveni iznos prepisao iznosu obeštećenja članovima fonda. Pripisom kamata stvoreni su preduvjeti za dodjelu udjela članovima fonda. Prije same konverzije u udjele u skladu sa odabirom modela članova fonda putem izjava izvršeno je umanjenje ukupnog iznosa obeštećenja za 50% za model A, te na taj način formiran osnovi registar članova fonda. HPB Invest d.o.o. je uz pomoć angažiranih pravnih stručnjaka od strane Hrvatska poštanske banke obradio sva pristigla rješenja o nasljeđivanju za koje je u medijima davao jasne naputke o postupanju kao i o potrebnoj dokumentaciji koji potencijalni nasljednici trebaju dostaviti HPB Invest Do dana 31. prosinca 2009. godine ukupno je obrađeno i provedeno 56 tisuća 434 urednih rješenja o nasljeđivanju, a samo u 2009. godini njih 5 Za sve članove fonda za koje je jednoznačno utvrđeno da nemaju nasljednike prvog reda dana 27. ožujka 2009. godine po zaključenju popisa smrti članova fonda iza kojih ne postoje nasljednici neraspoređena sredstva koja se nalaze na rezerviranom računu člana fonda u Hrvatskoj poštanskoj banci HPB

U bazi podataka zaprimljeno je od HZMO-a evidentirano je tisuću 704 podignutih tužbi prije dodjele udjela i prijenosa svih tada postojećih podignutih tužbi na RH kao člana fonda, a 31. prosinca 2009. godine, njih 60 koji su odabrali model obeštećenja. U osnovnom registru nalazi se još 224 od 1704 inicijalno prebačenih na Republiku Hrvatsku kao člana fonda koji imaju podignutu tužbu, a nisu odabrali model obeštećenja. Za korisnike obiteljskih i najviših mirovina evidentirana je 71 podignuta tužba prije dodjele udjela i prijenosa svih tada postojećih podignutih tužbi na Republiku Hrvatsku Hrvatsku kao člana fonda, a 31. prosinca 2009. godine njih 7 koji su odabrali model obeštećenja. Ukupan iznos neisplaćenih sredstava članova fonda na dan 31. prosinca 2009. godine je za A model osnovni registar 68

Zaključno sa 31. prosincem 20096. godine HPB Investu je prijavljeno 309 tisuća 471 mjesto i načina isplate za model te 116 tisuća 150 za model B. Profesionalnim upravljanjem sredstava članova fonda HPB Invest d.o.o. je u želji da konzervativnom strategijom maksimizira prinose članovima fonda uz posebnu pozornost usmjerenu prema riziku investiranja sredstva u fondu uložio na financijskim tržištima u Republici Hrvatskoj. O samoj veličini ovog projekta govore i podaci kontakt centra i centra unose koje je HPB Invest uspostavio za efikasno upravljanje fondom. Kontakt centar sa besplatnim brojem telefona zapošljavao je i još uvijek zapošljava i do 30 operatera sa radnim vremenom svaki dan od 7 do 24 sata. Zaključno sa danom 31. prosincem 2009. godine broj poziva na besplatni broj bio je 679 tisuća 571. Umirovljenicima koji nisu prijavili promjenu adrese stanovanje u HZMO-u omogućena je prijava promjene adresa putem besplatnog telefona HPB Investa. Iz predmetnog izvješća razvidno je da je HPB Invest d.o.o. profesionalno i učinkovito organizirao i omogućio provedbu projekta te predlažemo u klubu HSS-a da se ovaj Izvještaj o Umirovljeničkom fondu prihvati. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Gordan Maras. Nema ga. Potom gospođa Neda Klarić, izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predstavnici Fonda, kolegice i kolege. evo već smo velikim dijelom čuli o čemu se radi, a ja ću još jedanputa ponoviti da je temeljem ugovora o upravljanju imovinom Umirovljeničkog fonda od 22. studenoga 2005. godine i 22. studenoga 2007. godine HPB Invest d.o.o. obavlja poslove upravljanja Umirovljeničkim fondom. Kao što smo i mogli čuti odrađen je iznimno osjetljiv posao sa umirovljenicima, odnosno korisnicima mirovina odnosno njihovim nasljednicima. HPB Invest d.o.o. tijekom 2009. godine je obradio sva pristigla rješenja o nasljeđivanju o kojima su potencijalni nasljednici imali pune informacije, to je vrlo važno podvući, a u obliku naputaka o postupanju i o potrebnoj dokumentaciji koju trebaju dostaviti HPB Investu. Izvršene su isplate svih vrsta obeštećenja po otkupu udjela modela A i Osnovnog registra i Registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina, tri rate obeštećenja po otkupu udjela po modelu B i dvije rate obeštećenja po modelu B korisnika obiteljskih i najviših mirovina i to je obavljeno uz suradnju sa Upravnim odborom Fonda i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. Vlada Republike Hrvatske kao osnivač fonda u zadnjem tromjesečju ove godine bi trebala unijeti u fond oko 830 milijuna kuna. Također smo već čuli da je to potrebno za isplatu četvrte rate obeštećenja po modelu B Osnovnog registra i treće rate obeštećenja po B modelu Registra obiteljskih i najviših mirovina. Cijena se stalno mijenja, svakodnevno dakle pa se ne može reći sad ovog trenutka decidirano točan iznos, ali je isto tako potrebno kazati da HPB Invest d.o.o. stalno ostvaruje prinose članovima fonda. Cijena udjela po umirovljeničkom fondu po svim portfeljima, od unosa imovine stalno raste usprkos financijskoj i gospodarskoj krizi. Na kraju, osobno ću podržati Izvješće Umirovljeničkog fonda za 2009. godinu. Hvala vam lijepa. Hvala. Dalje idemo. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić, izvolite. fondu osnovan je Umirovljenički fond kojim se uređuje način obeštećenja korisnika mirovine iz članka 2. stavka 1. Zakona o provođenju odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine čime se u cijelosti izvršava odluka Ustavnog suda suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. godine. Smatram da je dobro što Hrvatski sabor jednom godišnje ima mogućnost biti upoznat sa situacijom Umirovljeničkog fonda kojim upravlja HPB Invest d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima. Posebno je važno da su potencijalni nasljednici dobivali jasne naputke o postupanju i potrebnoj dokumentaciji, za dobivanje rješenja o nasljeđivanju jer se iz izvješća vidi da je u 2009. godini obrađeno i provedeno 5554 rješenja o nasljeđivanju, a stanje do 31.12.1999. godine ukupno iznosi 56 Iz izvješća je vidljivo da jedan broj nasljednika članova fonda nisu dostavili rješenje o nasljeđivanju, mjesto i način isplate i na dan 31. prosinca 1999. godine dakle podatke nije prijavilo 11 tisuća 435 članova fonda za isplatu četvrte rate po modelu A 385 članova fonda za isplatu treće rate po modelu B. Dakle zaključno s 31. prosincem 2009. godine HPB Invest d.o.o. prijavljeno je 309 tisuća 471 mjesta i načina isplate za model A te 116 tisuća 150 za model B. Mislim da je također važno istaknuti koliki je ukupni iznos dakle koji predstoji, koji se treba isplatiti članovima fonda na dan 31.12.2009. 31.12.2009. godine, a to je dakle po modelu A osnovni registar 68 milijuna 950 tisuća 644 kune za 14423 članova. Po modelu B iz osnovnog registra, dakle 88 tisuća 371 tisuću 494 kune za 9905 članova. Ukupni iznos dakle neisplaćenih sredstava članova fonda korisnika najviših najviših mirovina na dan 31.12.2009. godine iznosi po modelu A 9 kuna 38 za 1227 članova. Po modelu B 19 milijuna 236 tisuća 628 kuna za 1713 članova. da je i dalje važno pozivanje i podsjećanje, dakle svi oni koji se nisu javili da se jave sa rješenjima i mjesto i način isplate iako znam da postoji i kontakt centar i centar uno za besplatni broj i to je zaista jako dobro. Dakle, da postoji jedan besplatni broj na koji se umirovljenici mogu javiti promjene adrese da ne moraju dolaziti. Ono što bih posebno istaknula, radi se o stanju imovine, odnosno o načinu upravljanja imovinom Umirovljeničkog fonda. Smatram da je to bilo profesionalno upravljanje imovinom prema članku 21. Zakona o Umirovljeničkom fondu. Dakle, vodilo se računa o sigurnosti ulaganja imovine, održavanja odgovarajuće likvidnosti, profitabilnosti. I vidljivo je da je dobit Fonda, dakle od početka rada iznosi dakle preko 13 milijuna kuna, da je to bilo ulaganje u vlasničke vrijednosne papire. I ono što je također važno da je to bilo ulaganje na financijskim tržištima u Republici Hrvatskoj. S obzirom da znamo kakvo je bilo stanje da je bilo i krize na financijskom i gospodarskom planu u svijetu, nešto se prelilo i na Hrvatsku, smatram da je zaista dobro vođeno upravljanje, da to pokazuje i jednu sigurnost nebankarskog, financijskog područja a isto tako mislim da je u svemu tome odradila jednu važnu ulogu i HANFA, jednu važnu kontrolnu ulogu, nadzornu ulogu i evo na osnovu svega ja ću podržati Izvješće o Umirovljeničkom fondu za 2009. godinu. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice, možda bi bilo još vrlo značajno naglasiti da koliko god bila teška financijska situacija u Hrvatskoj da je ova Vlada uvijek pronalazila načine i rješenja da pronađe sredstva da isplati povrat duga umirovljenicima. mislim da to treba naglasiti kao i ostalim socijalnim strukturama u Republici Hrvatskoj. Znači, nikada se nije desilo niti da kasni, a niti da se ne isplate te obaveze Vlade Republike Hrvatske. Ali mi je vrlo znakovito da o tom dugu, evo sad razgovaramo o tom Umirovljeničkom fondu, o tim obavezama koje se isplaćuju prema umirovljenicima još uvijek itd. Nitko od zastupnika iz Socijaldemokratske partije danas nije progovorio. Očito da se to njih ne tiče iako normalno u svojim raspravama uvijek se sjete umirovljenika, uvijek se sjete radnika, socijalnih struktura, uvijek ih sažalijevaju. Ali danas kad govorimo o isplatama duga umirovljenicima niti glasa čuti nije čuti nije od naše desnice. Tako da je to možda znakovito i samo sam htio naglasiti da nije na odmet pohvaliti da Vlada stvarno je uvijek snalazila se koliko god mogla, ali umirovljenike nije ostavila u ovoj teškoj financijskoj situaciji ni jednom bez i jedne rate ili kasnila ni sa jednom ratom povrata duga umirovljenicima. Hvala. Hvala. Odgovor gospođa Nevenka Majdenić. Činjenica je da je i ovaj, ja bih rekla ovo vraćanje ili obeštećenje umirovljenicima da je to u stvari ustrojila Vlada Republike Hrvatske, naša Vlada, Vlada HDZ-a. A također treba reći da Vlada i dalje vodi računa o umirovljenicima. I nedavno smo imali državni proračun, dakle primanja odnosno naknade umirovljenicima se neće smanjivati bez obzira koliko situacija bude teška ili koliko je bila teška. Treba također reći da se zaista vodi račina i na taj način da mirovine stižu redovito. To daje jednu značajno veliku sigurnost umirovljenicima i moram reći da ono što je bilo a to je bilo stalno spominjanje od strane SDP-a da će se smanjivati mirovine i prije onog rebalansa državnog proračuna za 2009. godinu. Stvarala se tako jedna velika psihoza, jedna nesigurnost da su jednostavno umirovljenici bili na neki način uplašeni. I zbog toga je dobro što je bio onaj rebalans proračuna za 2009. godinu u ono vrijeme kada je bio, a isto tako je dobro što i ovim rebalansom proračuna koji je išao sada za koji su neki govorili da je preuranjen. Mislim da je upravo na sigurnost svih umirovljenika i svih onih koji primaju dakle mirovine iz državnog proračuna da je važno da oni imaju jednu sigurnost da ova Vlada vodi računa o njima, da su financije stabilne državnog proračuna. Dakle, da će dobivati mirovinu i da ta mirovina neće biti smanjena. Hvala. u ime kluba pet minuta završno gospodin zastupnik Silvano Hrelja, u ime kluba HNS-a, HSU-a. Izvolite. Ja se

do neke pogreške. Gospodin Goran Marić je imao posebno, dakle posebnu raspravu od deset minuta. Da, izvolite. Oprostite to je očito došlo vidim nema ovdje prijave. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Pitali jednoga filozofa u staroj Grčkoj što je najvažnije u životu. Kaže on ne izdati tajnu, zaboraviti nepravdu i ispravno upotrijebiti svoje vrijeme. Ne bih se baš sa svim tim složio. Nepravde se ne smiju zaboravljati. I ovo je primjer, izvrstan primjer gdje se velika nepravda nije zaboravila, nego velika se nepravda otklonila. I zahvaljujući Ustavnom sudu, da ne bi Ustavnog suda vjerojatno ne bi bilo ni Umirovljeničkog fonda i danas ne bismo ni raspravljali o Izvješću Umirovljeničkog fonda. Ali u Hrvatskoj vrlo često smo prisiljeni ispravljati nepravde, toliko je otkaza podijeljeno protuzakonito, toliko je zaposlenika otpušteno protuzakonito, toliko je direktora nasilno smijenjeno a sve posljedice i štete nastupe sa odmakom za nekoliko godina, kad više ne odlučuju oni i ne trpe štetu oni koji su prouzročili tu štetu, jer tek presudama sudova na naplatu dolaze i isplate i kamate i naknade štete i vraćanje ili na posao ili vraćanje u prvobitno stanje. Još jedan apsurd u pravilu oni koji su to prouzročili su na dobrom glasu, a oni koji ispravljaju te štete su vrlo često na lošem glasu, jer su i rezultati gori zbog nastanka tih šteta, pa je tako jedna naivna jedna poznata osoba u Francuskoj pitala njihovog poznatog odvjetnika tko su ti koji određuju tko je to na dobrom glasu, a tko je to na lošem glasu. A on njoj odgovori, pa to su oni, oni vama sude koji su već odavno osuđeni. Ovo je primjer umirovljeničkog fonda, primjer profesionalnog odnosa prema državnoj instituciji, prema državnoj imovini. govor gospodina Hrelje iz opozicije upućuje na takav zaključak i drago mi je bilo čuti takav zaključak. Jer jedan vrlo rijetki primjer da je u ovo vrijeme iskušenja, vrijeme izazova, vrijeme rizika, vrijeme ekonomske krize, vrijeme pritisaka sa svih strana upravljalo se na ovakav profesionalan, konzervativan, i siguran način. Ulagalo se najviše u tržište novca, nešto u dionice HT-a, a izbjegavalo se ono što su vrlo često oni nadobudni neiskusni poletni menadžeri ulagali u dionice poduzeća po Crnoj Gori, Kosovu, Srbiji, Bosni i Hercegovini, pa izgubile stotine milijuna kuna. I čestitam HPB-u na načinu upravljanja ovim umirovljeničkim fondom. Samo izviješće i skraćeni oblik i puni oblik je vrlo stručno, profesionalno i sadržajno napravljen, iz njega se može toliko toga iščitati. Naravno što je kolegica Majdenić rekla da je veliku ulogu odigrala i HANFA koja je svojim nadzorom pridonijela takvom konzervativnom upravljanju i takvim dobrim rezultatima. Lijepo je čuti da su isplaćene sve štete, lijepo je čuti da je isplaćena velika nepravda umirovljenicima koja je učinjena jednom olakom i neodgovornom odlukom, ali isto tako je iznašao se način najbolji način za isplatu štete koja je učinjena tim umirovljenicima. I samo bih iskazao javnu potporu ovom izvješću, i da nastavite tako raditi ubuduće. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Završno 5 minuta u ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. reagirat ću na par stvari. Ja se slažem da svi mi govorimo kolokvijalno povrat duga umirovljenicima, ali mi kao zastupnici doista moramo govoriti ono što je u duhu odluke Ustavnog suda radi se o naknadi štete, o obeštećenju naših građana, umirovljenika, odnosno njihovih nasljednika. I doista ovo ne spada u kategoriju redovne brige, kako želi netko prikazati Vlade umirovljenicima, o održavanju dakle standarda umirovljenika, ovo je jedan od najvećih doprinosa za dokazivanje funkcioniranja Hrvatske kao pravne države. I naravno treba ovdje ponovno reći, 2003. HDZ nije spominjao u predizbornoj utrci ni povrat duga, ni obeštećenje, SDP je rekao da je to izvršeno. Ne može nešto što je uzeto individualno biti izvršeno i vraćeno kolektivnim metodama. I da se tada nije dogodila Hrvatska stranka umirovljenika sa ciljem, naravno koji je u okviru koalicije prihvatila Vlada HDZ-a od ovog obeštećenja vjerojatno ne bi bilo ništa. I iznijele su dvije vlade ovo obeštećenje sviđalo se to nekom ili ne. Međutim podcrtavam, uloga HANFA-e je bitna, ali najbitnije u ovoj priči transparentnog poslovanja umirovljeničkog fonda je uloga Upravnog odbora umirovljeničkog fonda, koji je imao tako čvrstu volju da nije htio ni jednu isplatu, ni jedan papir dati, izdati van, donijeti odluku, ako to nije bilo provjereno i ako to nije bila kompletirana ukupno sva dokumentacija. Ono što je isto tako fer reći da su u ukupnom projektu obeštećenja zbog nedostatka političke volje ispuštene tri kategorije, to su ispuštene kategorije obiteljskih mirovina, kojima je prethodila osobna mirovina, mirovina, mirovine osoba koje su se nakon 1998. ponovno zaposlile, a u tom periodu su bile oštećene, i političkih zatvorenika koji su svoj status dobili nakon 1998. godine. To nije problem problem upravnog odbora, to nije problem ovog izvješća, ali govorimo o toj materiji i treba reći da zbog nedostatka političke volje te tri kategorije su ispuštene, da je to ajmo reći krimen cijelog ovog projekta, ako bude političke volje to se može na isti način reći, fond to može i naknadno riješiti. Ono što je bitno za istaći je na temelju Zakona o umirovljeničkom fondu, na temelju statuta, obavijesti umirovljenicima, korisnici obeštećenja imaju iznimnu pravnu sigurnost. Država definitivno ne može reći ja nemam para, ne mogu to, ne mogu vas obeštetiti, jer je država priznala, dakle svojom obavijesti umirovljenicima i njihovim izborom modela odštete, dakle ona je priznala dug, a oni su se opredijelili korisnici za način obeštećenja. Dakle radi se o iznimnoj pravnoj sigurnosti korisnika obeštećenja, a obeštećenje se ne vrši iz proračuna, nego iz imovine imovine Republike Hrvatske. I na kraju, ipak jedna dobra vijest, koliko sam informiran, iako nisam član upravnog odbora umirovljeničkog fonda, ali uvijek dođem do informacija, i ove godine će sa isplatom četvrte rate obeštećenja biti sve u redu, transferirana je dovoljna imovina umirovljeničkom fondu, i svakako prije Božića nekih 120 tisuća korisnika obeštećenja mogu očekivati uplatu tog obeštećenja četvrte rate na svoje račune. A to otprilike ovako iznosi: Zagreb i Zagrebačka županija treba oko 250 milijuna kuna dobiti na račun obeštećenja, odnosno umirovljenici i njihovi nasljednici, Splitsko-dalmatinska 100, Istarska 70, Primorsko-goranska županija 100 milijuna. Mislim da je to i lijepi dar prije Božića jer prosječno obeštećenje iznosi negdje blizu 7 tisuća da je to dobar dar, ali i sigurno doprinos ukupne ekonomske sigurnosti umirovljenika, odnosno njihovih obitelji. Hvala lijepa. I završni osvrt, uvaženi Hrvoje Dolenec, državni tajnik središnjeg Državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, samo par riječi. Projekt Umirovljeničkog fonda i isplate obeštećenja nije završen, dakle mi i dalje uvlačimo nove ljude koji rješavaju rješenja u isplate i isplaćuju se obeštećenja. Slijedi nam još nekoliko godina isplata i o njima se brine i njima se radi. Druga stvar koju sam želio reći da s ove govornice pozovem, ono što je gospodin Hrelja već i prije napomenuo, sve korisnike i nasljednike koji nisu dostavili podatke za isplate svojih, a ima ih nekoliko tisuća, neka dostave podatke da dobiju svoja sredstva jer ona stoje na računima i spremna su za isplatu u svakom trenutku. I treće, samo da potvrdim i za ovu ratu, dakle za ovaj ciklus isplate, 4 ratu obeštećenja osnovnog registra i 3 ratu obeštećenja korisnika obiteljskih i najviših mirovina sredstva su osigurana i ona će ići redovito netom prije Božića da svi budu imali i božićni poklon koji proizlazi iz njihovih prava iz obeštećenja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to potrebni uvjeti.